Hvala vam lijepo. Poštovane kolegice i kolege, želim vam dobro jutro. Nastavljamo s radom po dnevnom redu: - Prijedlog Zakona o osnivanju Sveučilišta obrane i sigurnosti, prvo čitanje, P.Z. br. 24;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 Poštovani g. predsjedniče, uvažene zastupnice i zastupnici u Hrvatskome saboru. Godišnje izvješće o obrani, ispričavam se. Obrambeni sustav u stalnom je procesu prilagodbe i transformacije kako bi kroz razvoj odgovarajućih sposobnosti pružio odgovor na na promjene u sigurnosnom okruženju i sve vrste ugroze. Smjer obrazovanja za potrebe Hrvatske vojske određen je u vrijeme osnivanja HV-a tijekom Domovinskog rata kada je odlučeno da će se HV razvijati kao dio društva. Proces razvoja sustava vojnog obrazovanja i stručnog osposobljavanja, prolazio je do sada kroz razvojne faze koje su imale isti cilj. Poboljšanja stručne osposobljenosti časnika, prihvaćanje međunarodnih standarda te usklađivanje s civilno-znanstvenim obrazovnim standardima i institucijama. Prijedlog ovoga zakona je nastavak toga procesa. Sljedeće godine pred nama je 30. obljetnica ustrojavanja HV-a i transformacije Hrvatskoga vojnoga učilište u Sveučilište za obranu i sigurnost koja je od posebnog državnog interesa. Čovjek je središte obrazovnog sustava te je ova transformacija dokaz ustrajnosti na ulaganje u znanje, obrazovne programe, obuku i razvoj sposobnosti hrvatskoga vojnika. Predloženim zakonom o osnivanju sveučilišta za potrebe obrane i sigurnosti, stvaraju se ključni uvjeti za daljnji razvoj sposobnosti HV-a i vojnoga umijeća kao znanosti, što je prepoznato i u Strategiji nacionalne sigurnost RH. Postojeći studijski programi vojnog inženjerstva, vojnog upravljanja i vojnog pomorstva, pokrivaju sve grane HV-a, a nastali su zahvaljujući izvrsnoj suradnji Ministarstva obrane s Ministarstvom znanosti i obrazovanja te sveučilištima u Zagrebu i Splitu koja će i nakon ustrojavanja Sveučilišta za obranu i sigurnost nastaviti pružati potporu u obrazovnom procesu. Hrvatsko vojno učilište do sada je bilo partner studijskih programa sveučilišta u Zagrebu i Splitu, a osnivanjem Sveučilišta obrane i sigurnosti želi biti nositelj tih programa jer to omogućuje daljnje jačanje HV-a. Kao nositelj, osim unaprjeđenja sustava obrazovanja časnika, sveučilište će omogućiti razvoj znanstveno-nastavnog osoblja za interdisciplinarno područje znanosti u polju vojno-obrambenih i sigurnosno-obavještajnih znanosti i umijeća, a moći će aplicirati na fondovima EU što do sada nije moglo. Sveučilište će razvijati i održati znanstveno istraživački rad o potpori i vojno-obrambenih i sigurnosno-obavještajnih aktivnosti, a provedba studijskih programa omogućit će razvijanje u polju vojno-obrambene i sigurnosno-obavještajne znanosti i umijeća. Moramo težiti što kvalitetnijem obrazovnom sustavu i tako pridonijeti razvoju HV-u stvaranjem osoblja koje će stečenim znanjem dobiti jednu potrebnu širinu za kvalitetno vođenje i upravljanje pri izvršavanju svih zadaća. Kako bi kvaliteta obrazovanja bila što bolja, potrebno je polaznicima osigurati najbolje uvjete za učenje i stjecanje novih znanja i sposobnosti. Upravo se zato intenzivno radilo na izgradnji prateće infrastrukture. Radimo na izgradnji novih i obnovi postojećih sportskih sadržaja, smještajnih kapaciteta i uskoro novoga kongresnoga centra. Na temelju navedenog, ovo Sveučilište razvit će se u jedan od modernijih kampusa. Daljnja izgradnja infrastrukture pratit će razvoj Sveučilišta, kao središnjeg mjesta za školovanje hrvatskih i partnerskih vojnika te ostalih sudionika sustava domovinske sigurnosti. Sveučilište će omogućiti snažnu afirmaciju HV-a na međunarodnoj sceni. Kao sveučilište, lakše ćemo surađivati sa stranim sveučilištima na zapadu te tako stvoriti bolje uvjete za razvoj naših kadeta i nastavnog osoblja. Time će se dodatno proširiti njihova znanja i vještine. Sveučilište će u suradnji sa Sveučilištem u Zagrebu izvoditi i sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij – domovinska sigurnost te će se time sustav domovinske sigurnosti dobiti snažniju potporu. Uz novi studij domovinske sigurnosti, obrazovanje na području obrane i sigurnosti dobit će novu dimenziju te pružati stjecaj novih kompetencija u sustavu domovinske sigurnosti pri osposobljavanju časnika HV-a, ali i drugih stručnjaka u području domovinske sigurnosti. Ovim se zakonom osniva Sveučilište obrane i sigurnosti kao javna ustanova te se uređuje njegove djelatnost, način upravljanja, imovina te pitanje važan za rad sveučilišta. Ovo Sveučilište bit će ustrojeno kao i ostala javna sveučilišta u RH, na njega će se primjenjivati Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Ovo Sveučilište imat će određene specifičnosti te će se na njega primjenjivati i zakoni s područja obrane, uz poštivanje ustavne odredbe o autonomiji sveučilišta. Osnivač Sveučilišta obrane i sigurnosti, koja će u skladu sa predloženim zakonom nositi ime prvog hrvatskog predsjednika dr. Franjo Tuđman je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavljat će MORH. Sveučilište može kao sastavnice imati odjele, centra i sveučilišne institute te druge sastavnice koje će služiti zadovoljavanju potreba studenata i sveučilišta. Unutarnje ustrojstvo te druga pitanja važna za djelovanje sveučilišta uređuje se Statutom sveučilišta. Tijela sveučilišta su rektor, sveučilišni savjet i senat. Sveučilište može imati druga tijela čije se osnivanje, sastav i nadležnost uređuje statutom i drugim općim aktom sveučilišta. Financijska sredstva za rad sveučilišta osiguravaju se u Državnom proračunu RH na razini Ministarstva obrane. Sredstva sveučilišta čine i sredstva stečenog pružanja usluga te pribavljanja iz drugih izvora koja se mogu koristiti isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti sveučilišta. Imovinu potrebnu za obavljanje djelatnosti sveučilišta čini imovina kojom uprava i raspolaže Ministarstvo obrane i koje je dodijeljeno na korištenje sveučilišta o čemu odlučuje Vlada RH. Zaposlenici sveučilišta su službenici i namještenici. Radna mjesta i uvjeti radnih mjesta zaposlenika utvrđuje se u skladu sa zakonom kojim se uređuje znanstvena djelatnost i visoko obrazovanje. Propisi koji se primjenjuju na službenike, namještenike u javnim službama i statutom sveučilišta. Zaključno, želio bih zahvaliti svima koji su sudjelovali u izradi ovog prijedloga zakona od Ministarstva znanosti i obrazovanja koje je dalo punu podršku i koje je s Ministarstvom obrane bilo aktivno uključeno u ovaj projekt od početka pa do naših partnera u sveučilištima u Zagrebu i Splitu s kojima smo razvijali kvalitetne studijske programe koji će biti temelj daljnjeg razvoja sveučilišta. Vojno obrazovanje zahtjevno, specifično i kompleksno područje koje pokriva širok spektar aktivnosti i znanja, ali sam uvjeren kako ćemo zajedničkim radom stvoriti organizaciju iz koje će izaći moderni lideri za hrvatsku vojsku i ostale sastavnice sustava domovinske sigurnosti. Ta organizacija mora bit usmjerena na kontinuirani razvoj, učenje i doprinos znanosti kako bi osigurali strateška znanja i sposobnosti polaznicima koji po završetku izobrazbe moraju biti spremni preuzeti najzahtjevnije i najodgovornije dužnosti. Stoga predlažem da podržite ovaj prijedlog zakona. Hvala. Ostanite ovdje ministre jer imamo deset replika pa ćete odgovarati sa govornice. Prvi je na redu kolega Lerotić. Izvolite. **Lerotić, Marin (IDS)** Hvala predsjedniče. Poštovani ministre. Evo u čl. 1. st. 4. predviđeno je da se na postupak osnivanja ovog sveučilišta ne primjenjuju odredbe Zakona o osiguranju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju. Kada znamo da Akademska zajednica ima ozbiljne primjedbe, mene interesira zbog čega je to tako?

u čl. 1. st. 4. predviđeno je da se na postupak osnivanja ovog sveučilišta ne primjenjuju odredbe Zakona o osiguranju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju. Kada znamo da Dakle, prijedlogom ovog zakona mi stvaramo preduvjete za stvaranje sveučilišta. Taj proces će biti podijeljen u nekoliko faza. Ovo što mi sada imamo u ovom trenutku je stvaranje javne ustanove i usmjeravanje ljudi koji su do sada se bavili razvojem ovih studijskih programa u suradnji sa Sveučilištem u Zagrebu i u Splitu koji su sudjelovali do sada u svojem stjecanju znanstvenoga i nastavnoga znanja i dok dođemo do faze da možemo formirati odsjeke, da možemo formirati … studijske programe proći će određeno vrijeme. Mi u tom vremenu nećemo prestati djelovati, znači Hrvatsko vojno učilište i dalje će razvijati svoje kadrove, a ovo je sve priprema da bi kroz idućih deset godina došli do ove konačne faze koja je cilj ovoga zakona. Kolega Bačić, izvolite. samom Odboru za obranu raspravljali i tome, mislimo da definitivno Vojno sveučilište kako ga kolokvijalno zovemo ima veliki potencijal posebice vezano za strane kadete i za studij na engleskom jeziku, da ne spominjemo i ovaj civilni dio posebice na razini poslijediplomskih studija. Kada gledamo iskustva iz Domovinskog rata, kada gledamo i sveučilišnu zajednicu koja će definitivno poduprijeti ovaj projekt mislim da već sada trebamo biti ambiciozni kada raspravljamo o ovome zakonu i razmišljati o komercijalizaciji

su financirana iz EU. U ovom slučaju mi ćemo kao sveučilište moći sudjelovati odnosno biti nositelji programa što je nama od iznimne važnosti, pogotovo područje istraživanja i razvoja. prije svega mislim na … stvaranje gospodarskih pretpostavih za daljnji razvoj tehnika i tehnologija koje se primjenjuju u obrambenom sustavu, razvoja obrambene industrije, ali isto tako studijskih programa koji će, kako ste i sami naglasili, imati svoje izvore financiranja kroz da li određene stipendije odnosno upisnine na ove postojeće studijske programe. Na taj način se bitno olakšava i ova situacija koja je vezana za što sam naglasio za financiranje iz državnog proračuna. Treća replika kolega Dretar. Izvolite. **Dretar, Davor (DP)** Hvala lijepa. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani gospodine ministre. Kao prvo evo čestitam vam na imenovanju u Vladu,

spominje drugi pravni posao i vrijednost pojedinačnog ugovora od milijun kuna? Dakle to je moje prvo pitanje. Drugo pitanje veže se uz čl. 20. gdje se spominje i izvođenje programa cjeloživotnog obrazovanja. Budući da vjerujem da ima mnogo ljudi koji bi željeli i u kasnijim životnim godinama nastaviti ovako izuzetno zanimljiv studij, hoće li se razmišljati o uvođenju izvanrednog studija koji bi omogućio naravno i ljudima u nešto zrelijoj dobi da steknu ovu diplomu i educiraju se iz ovog Hrvatskoj Hrvatskoj vrlo vrijednog područja? I treće, eto malo izvan možda ovoga zakona ali kao ministra obrane moram vas pitati, je li slovenska vojska još uvijek na Svetoj Geri i ako je, kada će od tamo otići? Hvala. **Jandroković, Što se tiče ovoga dijela vezano za nekretnine, u naravi je kako sam već naveo da Ministarstvo obrane u postojećim nekretninama koje ima koje je pristupilo u prijašnjim godinama u uređenje, sada visoku fazu opremanja, stekla je i uvjete znači da imamo jedan od modernijih kampusa ovdje u kojem će se moći odvijati kako nastava tako i boravak polaznika odnosno studenata. Tako da ubiti ovaj dio koji se odnosi na otuđenje jasno iz kojih razloga proizlazi jer znači daje se imovina na, na ovaj upravljanje. Kada govorimo o samom sveučilištu naglasio sam da ona ima svoje faze razvoja, jel. Ovo što mi imamo u ovom prvom trenutku to je studijski programi koji su postojeći, koji su razvijeni u suradnji sa sveučilištem u Zagrebu odnosno u Splitu koji su vezani za vojno upravljanje, vojno pomorstvo odnosno vojno inženjerstvo i to je ono što mi u ovom trenutku imamo. Naravno da iz određenih broja polaznika koje imamo pogotovo u ovom dijelu gdje su uključene i partnerske …/Upadica: Hvala vam./… Žao mi je bit će druga prilika. Kolegice Peović, izvolite. Dobar dan. Prvo, dakle treba li nam novo sveučilište, ne bismo li nakon 25 godina od rata trebali raditi na demilitarizaciji mi uporno povećavamo budžet za vojsku, otvaramo sveučilišta koja će proizvodit isključivo vojne kadrove i konačno je li prikladno ime novog sveučilišta Franjo Tuđman s obzirom da je Međunarodni kazneni sud utvrdio da je Franjo Tuđman sudjelovao u udruženom zločinačkom poduhvatu.

samostalno Sveučilište obrane i sigurnosti je izvrstan okvir za nastavak provedbe čak 7 postojećih studijskih programa u suradnji sa sveučilišnom zajednicom Zagreba i Splita te razvoja specijaliziranih studijskih programa poput sveučilišnog interdisciplinarnog poslijediplomskom studija domovinske sigurnosti gdje čekamo upis novih generacija. Sveučilište će omogućiti okrupnjavanje i pojednostavljanje poslovnih i nastavnih procesa radi lakšega upravljanja te razvoja kontrole kvalitete standarda obrazovanja. Dakle, ono sve što je usmjereno prema razvoju Hrvatske, razvoju Hrvatske vojske. Dakle mi i dalje ostavljamo suradnju sa civilnim institucijama, međutim nekakve stvari poput taktike i vojnog opremanja, vojnog upravljanja su stvari koje su iznimno stručne i bitne za nas i zato u ovom trenutku želimo se dati više snage. Što se tiče samoga imena, mislim da je ime vrhunski odabrano zašto je riječ o prvom hrvatskom predsjedniku.

Samo se isključite. i besprizorno u ovoj zgradi tvrditi da je dr. Franjo Tuđman zločinac. On je stvaratelj Hrvatske države, bez njegovog vodstva pitanje kako bi Hrvatska država izgledala i pitanje dal bi oni koji o njemu tako danas govore uopće tu sjedili ili bi bili negdje u Užicama. Hvala lijepo. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Zahvaljujem kolega Reiner, slažem se sa većim djelom onog što ste kazali i molio bih zastupnike i zastupnice da biraju riječi, međutim hrvatska javnost sudit će o onome što govore. Kao što znadete svaki zastupnik i zastupnica imaju pravo izgovoriti ono što oni smatraju da je točno ili nije točno, s time se ne moramo slagati, u ovom slučaju se naravno i ne slažemo, ali to je pravo kolegice da to kaže i da to čuju i hrvatski građani. Izvolite kolega Pavliček. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Ovo je sramotno, kako vas nije sramota da možete reći da je prvi hrvatski predsjednik zločinac, pa on je vama omogućio da ovdje danas sjedite. Ovo reći ovdje, ovo je nečuveno. Ja ovo ne mogu shvatiti. Hvalite zvijezdu petokraku koja je razarala Vukovar, a smatrate da je prvi hrvatski predsjednik zločinac. Kako vas nije sramota? Trebate biti udaljeni sa sjednice. Kolega Pavliček, dakle ovo je Hrvatski sabor u kojem su zastupnici i zastupnice izabrani od strane naroda i još jednom ponavljam, niti se ja ne slažem s onim što je kolegica kazala. Međutim, to su njeni politički stavovi i ona s tim stavovima ide pred birače i oni ju podržavaju ili ne podržavaju. Dakle, nismo ovdje zato da branimo drugima da govore što žele, o tome će odlučivati hrvatski građani. I još jednom ponavljam i meni je ono što je izrečeno potpuno neprihvatljivo, ali zastupnica je izabrana u Hrvatski sabor. Izvolite, povreda Poslovnika zastupnica Peović. Međunarodni kazneni sud je to ustvrdio, a ne ja i molim da se ovdje ne optužuje zastupnike i zastupnice, ne kvalificira njihove izjave i pri tom uopće ne navodi što je netočno i nečinjenično rečeno. Kolegice Peović, niste vi iznijeli nikakvu činjenicu, vi ste iznijeli svoj stav, činjenice su potpuno drugačije što ste vi govorili. Tako da nemojte govoriti da se tu radi o činjenicama, jer to činjenice nisu. **Bulj, Miro (MOST)** Hvala lijepo. Povreda Poslovnika na kolegicu Peović koja je rekla da je u biti zločinački poduhvat Domovinski rat što je apsolutna neistina. Jedina prava istina da je Domovinski rat osloboditeljski rat, rat koji je dozvolio da u Hrvatskoj imamo demokraciju i u tome ratu su date velike žrtve na zajedništvu za slobodu RH i to

Povreda Poslovnika je rekla da je Domovinski rat zapravo zločinački rat ako je Franjo Tuđman bio na čelu države u to vrijeme, ja bi samo htio reći da je Tito zločinac koji je dokazan i da je crvena petokraka zločinačka koja je napadala Vukovar. (HDZ)** Kolega Mlinarić, to nije bila sada povreda Poslovnika, ja vas molim sada da završimo, razumijem da su emocije se podigle nakon one izjave zastupnice Peović koja je i meni još jednom ponavljam, neprihvatljiva ali moram ovdje isto tako braniti pravo zastupnika da iznose svoje stavove i svoja mišljenja tako da molim da to uvažite. Stanka je zatražena od strane kluba Suverenista, bit će odobrena, tako je, još se javljaju za povredu Poslovnika ponovno kolegica Peović i kolega Zekanović. Da, povreda Poslovnika, ovdje se krše ustavne odrednice, ovdje govorimo o partizanima, Titu, antifašizmu kao zločincima, mislim da biste trebali kao predsjednik Sabora izreći opomenu. nije se radilo o kršenju Poslovnika, pogotovo o iznošenju nekih stavova jer nisam ni vama dao opomenu za stav koji je potpuno neprihvatljiv i uvredljiv za veliku većinu hrvatskih građana. Izvolite, kolega Zekanović. Poštovani predsjedniče Sabora, 238., naravno. Ne mogu vjerovati da se o ovome govori bez povišene intonacije a upravo smo čuli najskandalozniju izjavu u povijesti Hrvatskog sabora, najskandalozniju.

ja mogu reći svoju povredu Poslovnika ili ne mogu reći? …/Upadica predsjednik: Imate još 10 sekundi, izvolite./… Dakle, skandalozno je da svi vi ovdje a i vi predsjedniče Sabora, na ovaj način gledate i tolerirate najskandalozniju izjavu u povijesti Hrvatskog sabora. Dakle kolega Zekanović, niste uopće bili ovdje i ne znam jeste li pratili sve ono što sam rekao i iza toga stojim. Dakle, meni je izjava zastupnice Peović potpuno neprihvatljiva, netočna, ne bazira se na činjenicama i to je jedna stvar. Druga stvar je što zastupnici i zastupnice koji su izabrani u Hrvatski sabor mogu iznositi svoje stajalište, svoje političke sudove a o njima će se naravno najjasnije i najbolje očitovati hrvatski građani. Dakle ovdje su suočena dva načelo, pravo njeno da govori što misli da je točno ili što je njen politički stav, ali isto tako i pravo da štitimo dignitet Domovinskog rata, prvog hrvatskog Predsjednika, poginulih branitelja i to i činim. Izvolite kolega Bulj, vi ste se isto javili. **Bulj, Miro (MOST)** Dao sam povredu Poslovnika, 238., na kolegu Zekanovića koji govori da nismo reagirali. Ja sam reagirao, kolega, nemojte biti papa veći od pape. Ja sam osobno reagirao a vi prozivate sve saborske zastupnike. I kad je grmilo, kolega Zekanoviću, ja sam i tada reagirao kao vrlo mlad čovjek Hvala, kolega Bulj. da ne vrijeđa saborske zastupnike. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala, kolega Bulj. To je jasno, dakle kolega Zekanović nije uopće bio nazočan, javio se i kolega Reiner, kolega Mlinarić, kolega Bulj, javilo se nekoliko zastupnika, s mjesta predsjedavajućeg i ja sam rekao svoje mišljenje o tome, dakle ne treba nam netko tko će nam soliti pamet, posebno onaj koji bio nazočan tijekom rasprave. Izvolite, kolega Zekanović. **Zekanović, Hrvoje (HRAST)** Poštovani predsjedniče Sabora, iako mi nije bilo omogućeno jer iako je sabornica poluprazna, bio sam tu, čuo sam što se događa, druga stvar, tu ste intonaciju kolega Bulj mogli upotrijebiti prema kolegici Peović, ne prema meni jer nemate razloga, da, nemate razloga, kolegici Peović ste lijepo umiljato rekli, a kolega Bulj, čuvajte se GMO-a i i dalje budite prema kolegici Peović. **Jandroković, uzimate si malo previše prava na vrlo jedan ružan i neprimjeren način govorite o svojim kolegama, prosuđujete ton čak kojim je ko govorio, to do sada nije bio običaj u Hrvatskom saboru a neće ni biti pa bi vas ja sad sve pozvao da zaustavimo malo ovu raspravu jer mislim da nije, sve je jasno, svi smo rekli sve što smo trebali kazat. Jel možemo nastaviti dalje? Stanku možete zatražiti ali, izvolite kolega Vidović, što bi vi htjeli? **Vidović, Franko (SDP)** Zahvaljujem predsjedniče Sabora. Pa mislim da ste vi povrijedili čl. 236. Sabora. Jer tamo kaže zastupniku koji želi govoriti o povredi Poslovnika, predsjedatelj daje riječ čim zatraži a zastupnik se mora pozvat na konkretan članak. Ovo sad izgleda kao .../Govornik Slažem se s vama, kolega Vidović, međutim, strasti su bile malo uzavrele uslijed izjava koje su netipične i neprihvatljive i meni, ali zato sam dozvolio da ljudi kažu svoja mišljenja međutim slažem se da je izašlo malo izvan okvira pa bi vas sad pozvao da stanemo na loptu. Javio se kolega Bačić sada za zahtjev za stanku, Zahvaljujem g. predsjedniče. U ime Kluba zastupnika HDZ-a tražim stanku od 10 min kako bismo se još jednom u klubu osvrnuli na Zakon o osnivanju Vojnog sveučilišta dr. Franjo Tuđman ne iz razloga kako bi mi u klubu dvojili o potrebi osnivanja ovog sveučilišta nego kako bismo jasno u Hrvatskom saboru dali do znanja kako nećemo dozvoliti ni u Klubu zastupnika HDZ-a da pojedini zastupnici svoje frustracije i želje i žal što je stvorena RH, izazvali na način da klevetama, lažima govore o prvom Predsjedniku RH i utemeljitelju moderne i suverene Hrvatske, dr. Franji Tuđmanu jer kao što je već u svojoj povredi Poslovnika potpredsjednik Sabora rekao, F. Tuđman je najzaslužniji čovjek za stvaranje suverene i samostalne Hrvatske, jedan od najvećih hrvatskih sinova i nećemo dozvoliti da se na njega klevetama i lažima nabacuju oni koji su i ideološki i svjetonazorski nasljednici Saveza komunista Jugoslavije. Kojima i danas petokraka znači puno više nego povijesni hrvatski grb. Mi smo ovdje u HS jasno rekli što mislimo o insignijama, o znakovlju bivšeg komunističkog sustava i očekujem da se gđa. Peović ovdje svima nama, pa ako hoćete i sinu prvog hrvatskog predsjednika koji je ovdje u ovom klubu, ispričate. Kad je kolega Zulim gđo. Peović vama rekao za vašu baku što je ona radila za vrijeme i nakon Drugog svjetskog rata, tražili ste ispriku Kluba zastupnika HDZ-a. Najmanje što Klub zastupnika HDZ-a može tražit

Imamo povredu Poslovnika, izvolite kolegice Peović. **Peović, Katarina (RF)** Povreda Poslovnika 238., dakle opet se vrijeđa i sad bi već rekla na neki način i zlostavlja članica članica odnosno zastupnica ovog parlamenta dozvoljavajući, dakle vi uzastopno dozvoljavate svojim zastupnicima koji repliciraju, sad ovdje već repliciraju jer zapravo uopće ne

Hvala lijepa. Poštovani predsjedniče sabora, uvažene kolegice i kolege. U ime Kluba saborskih zastupnika HSS-a i HSU-a tražim stanku u trajanju od 10 minuta kako bi se malo slegle strasti. Dakle, kada kolega Bačić toliko glorificira Tuđmana u principu radi suprotno od onoga što je radio Tuđman. Dakle, Tuđman je inzistirao na pomirenju, tu ja ne vidim pomirenja, nego vidim nove podjele u hrvatskom narodu i u saboru. Mislim da 99,9% ljudi u Hrvatskoj ne smatra da je Domovinski rat bio zločinački poduhvat, da je to opće poznata i prihvaćena činjenica među svim strankama i s ljevice i s desnice, pa svi znamo što se događalo. Ali isto tako raditi crno bijele stvari, prozivati tu crvenu zvijezdu kao nešto ne znam kakvo zlo nije korektno ni prema Franji Tuđmanu koji je nosio tu zvijezdu. povijesne stvari su jasne. Nisu stvari crno bijele i mislim da bi se trebali doista svi relaksirati i ne baviti poviješću koja je takva kakva je, nego budućnošću, a ne stvarati nove podjele prozivajući nekoga da je nasljednik ne znam ne znam komunističke partije kad se zna da je velika većina 95000 članova komunista otišlo u HDZ, a to svi znaju, tak da ajmo malo svi skupa spustit tenzije. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Stanka će biti odobrena, mislim da se prije kolege Dretara javio kolega Bulj. Hvala lijepo. Ja bi tražio stanku u ime Kluba MOST-a od 10 minuta o prijedlogu osnivanja Sveučilišta za obranu i sigurnost i naravno da mi to podržajemo da HV dobije nove sposobnosti i nova znanja. Osobno sam tada kao čovjek koji je bio u ratu i kao časnik prošao Hrvatsku, na Hrvatskom vojnom učilištu određena obrazovanja i znanja koja su nam mnogo vrijedila i mnogo značila i znači da hrvatski vojnik i HV minimalno zaslužuje da osnuje se i sveučilište i nove obrazovne institucije jel sposobnost i znanja koje hrvatski vojnik treba imati za našu sigurnost. Vidimo u svim krizama koje mogu uvijek, vidimo i u samoj pandemiji kad je trebalo postavljati šatore, kad je trebalo reagirat kod potresa, kod poplava, kod požara, uvijek je hrvatski vojnik tu i naravno da očekujemo da uloga hrvatskog vojnika u našem, u našoj državi bude sigurnost i uloga hrvatskog vojnika u Domovinskom ratu je neupitna. Domovinski rat je temelj moderne hrvatske države i nema ovdje šta ko držati predavanja ni s liva ni s desna jel kad je grmilo, a ima je godine, a nije bio, on docirati ljudima koji to i ne naglašavaju, a bili su na prvim crtama u rabatinkama u Domovinskom ratu i još im docirati s kojima će se temama baviti. Nebitno jel to bila Peović, naša kolegica, Zekanović, Bulj, Deur koji je bio ćipe il bilo ko. Znači ne, Domovinski rat je temelj samostalne RH i tada je bio predsjednik prvi dr. Franjo Tuđman i to je stav koji morali bi imati svi zajedno. Ne tribamo se slagati politički, al u Domovinskom ratu u rovu nismo pitali jedan drugoga jel ti did bio u partizanima il ustašama. I šta sad provocirate zbog nekoliko poena tu žrtvu u Domovinskome ratu.

Hvala lijepo g. predsjedniče. Eto konflikt koji je ovdje nastao još samo jednom pokazuje koliko je u stvari i duboka podjela i ne usuglašenost oko nekih od osnovnih stvari koje Domovinski pokret smatra temeljem današnje moderne hrvatske države, te naravno iz borbe i žrtve hrvatskih branitelja i svih stradalih osoba u Domovinskom ratu, hvala dragome Bogu, proizlazi danas i pravo svih nas da ovdje sjedimo, te se ovdje u potpunosti slažem tj. suglasan sam sa svima koji jednako misle i govore. Tražim dakle stanku u ime Kluba Domovinskog pokreta da se još jednom svi malo smirimo, te naravno da se mi unutar našega kluba konzultiramo i odlučimo kako ćemo nastaviti dalje jer je evidentno da ne samo ovdje u HS nego i u cijelom hrvatskom društvu na samo jedan mali okidač kada počnemo govoriti o Domovinskom ratu nastane ovakva rasprava, pa se evo ujedno ispričavam i ministru Banožiću koji je ovdje umjesto da osniva sveučilište, mora slušati ovakve rasprave. Vjerujem da ima posla, ali stat ćemo, konzultirat ćemo se. Jedino mi je žao što ne mogu uložiti zahtjev za stanku u ime vašeg koalicijskog partnera, a to je Srpska demokratska stranka koja očigledno

Zahvaljujem poštovani predsjedniče HS-a. Stanku molim u trajanju od 10 minuta za klub SDP-a, a samo sa razlogom da se pokušamo vratiti na ovu iznimno važnu temu koju danas imamo na dnevnom redu HS-a koja koja bi trebala odrediti budućnost RH, budućnost naših oružanih snaga pa i u samom pogledu onoga što NATO od nas očekuje. Dozvolite mi da ovu stanku mi u SDP-u iskoristimo na to da sve kolegice i kolege podsjetimo da je HS 2000. godine donio Deklaraciju o Domovinskom ratu. Upravo u toj Deklaraciji o Domovinskom ratu jasno su izneseni svi stavovi svih klubova i zastupnika u tadašnjem Parlamentu i pozvani smo svi skupa da štitimo tekovine Domovinskog rata u nastanku ove naše domovine i mislim da naši stavovi u tome nisu nejasni. Stoga bih molila da u ovih desetak minuta stanke zapravo svi ponovimo što smo zajednički donijeli u Deklaraciji o Domovinskom ratu i da na neki način poštujemo ono čega smo se dogovorili prije puno godina. Hvala vam. Zahvaljujem se i vama. Kolegice Puljak, izvolite. ciljeva Domovinskog rata bio da imamo državu i institucije koje slijede zakone. Ovdje imamo prijedlog o osnivanju sveučilišta u kojem imamo velikih problema da ne slijedi sve zakone o osnivanje osnivanje takvih ustanova, dakle zakone o visokom obrazovanje, zakone o osiguranju kvalitete u visokom obrazovanju i to je ono o čemu moramo razgovarati. Vratimo se na tu diskusiju, Domovinski rat je za nama, imamo državu, imamo institucije ove države i krenimo raditi i krenimo u budućnost. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Zahvaljujem. Slažem se sa velikom većinom onog što je izgovoreno i molio bih zastupnice i zastupnike da do onih stvari koji su temelj moderne Hrvatske države drže, da vode računa o tome što izgovaraju. Podsjetila je i kolegica Posavec Krivec na Deklaraciju o Domovinskom ratu koju je HS donio i molim vas da se o tome vodi računa. Idemo sada na stanku, 10:20 nastavljamo.

Hvala vam.